Имаме кворум – откривам заседанието.

на 19 декември 2017 г. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители.“ В Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Програмата е внесена с писмо с вх. № 724-00-17 от председателя на Сметната палата, в което са посочени съответни промени в нея. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Имаме внесен Законопроект, подписан от председателите на всички парламентарни групи. Няма доклад. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Господин Цветанов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да благодаря на всички председатели на парламентарни групи за вчерашния Председателски съвет, където се постигна политически консенсус

и действително да успокоим и пациентските организации, и онкоболните, и ние политиците да бъдем доста по-смирени в една изключително чувствителна тема за обществото. Благодаря на всички за разбирането, че днес като първа точка имаме гледането за отпадането на § 6 в Здравноосигурителната каса. Благодаря Ви. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На път сме да сложим край на една сага, която продължи близо два месеца. два месеца. Приехме решение, което просъществува в публичното пространство един уикенд и предизвика много вълнения. На път сме да направим абсолютен прецедент с отмяна и актуализация на бюджет на Здравната каса на следващия ден след обнародването му в „Държавен вестник“ безпрецедентно, с подписите на председателите на всички парламентарни групи. Готови ли сме обаче да направим изводите от това, което ни се случи – всички заедно, във връзка с това решение? Какво направихме ние? Приехме противоконституционен текст. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Накарахме изпълнителната власт да пристъпи към действия, за да изпълни това решение, използвайки и прекрачвайки други законови текстове на действащото законодателство, защото нямаше как изпълнителната власт да изпълни това решение. Създавайки шест комисии, нямаше как да не престъпи действащото законодателство, защото трябваше да спази Закона за обществените поръчки,

били постигнати от Националната здравноосигурителна каса. Чий интерес щяхме да защитим? Нямаше да защитим интереса на пациентите. Нямаше да постигнем никакви фискални резултати и щяхме да ощетим бюджета на Здравната каса

Сега възможността е от резерва на Касата да се финансират тези дейности, това плащане. Само че, помните ли, че резервът на Касата от 10% го направихте 3%? И не само че го направихте 3%, от там взехте още пари на второ четене и ги разпределихте от тези 3%, и там в момента има не повече от 80 милиона. Ако действително сумата, която трябва да се плати, е 50 милиона, ние имаме бюджет на Здравната каса за следващата година, без още да е влязъл в сила, който е на санитарния минимум. Отново ще поставим хората, които ще трябва да вземат и приложат това решение, в много трудна ситуация. Народното събрание трябва да си дава сметка, че с всяко наше решение и гласуване ние задействаме механизъм – други институции, държавата да приложи тези действия, и винаги има ефект. В случая ефектът щеше да бъде директно върху живота и здравето на хората. Дано Народното събрание, постигайки „консенсус“, да да извлече поуки от това, което ни се случи на всички. Не можем да говорим за консенсус тогава, когато е допусната грешка и трябва да замажем последиците от тази грешка. Консенсусът трябва да се постига тогава, когато се вземат решенията, когато се обсъждат и когато преценяваме какъв ще бъде ефектът върху фиска и върху живота на хората. С тези думи ще завърша своето изказване и ще призова за повече разум и за консенсус преди важните решения, защото е важно за всички ни – и за нас, като представители на политическите сили, и за хората, върху чийто живот пряко рефлектират нашите решения. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)

Госпожо Председател, колеги, госпожо Джафер! Миналия път си позволих да се обадя от позицията на пациента. Много хубави християнски празници наближават и отново да се правят такива внушения, пак Ви казвам, не си играйте със здравето на хората! Идват хубави празници. Разбира се, че всички тук са заинтересовани за живота и здравето на всички онкоболни.

празниците. Ще има пари за всички болни. Разбрахте го! Какво повече от това?! Ако е крачка напред, то е в името на хората, ако е крачка назад, пак е в името на хората. Какъв е проблемът днес да дебатирате отново преди празника, да има едва ли не политическа – да не казвам думата. Хубав празник на всички! Да сте живи и здрави! Нека се помолим на празника за здравето на всички хора, които са хванали тази ужасна, неприятна болест! Дайте за здраве да говорим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Рашидов. Втора реплика?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С основание се вълнувам от днешното решение, което ще вземем всички заедно. Искам да изразя от името – и своето лично, и на цялата ни парламентарна група, позитивно, рязко позитивно отношение към този консенсус, който се постигна. Искам да Ви кажа като лекар, който е преживял целия си живот сред най-тежката патология деца с онкологични заболявания, че тогава, когато започнах своята кариера, и влязох между тези деца с голи глави и майките като свещи изгаряха пред тях, тогава беше въпрос само на време да стигнем до фаталния край. Само за 30 години световната медицина превърна това поле от поле на хора без всякаква надежда, в поле на хора, които могат да се върнат съвсем нормално в живота. И днес всички ние

и да се обърнем с лице към проблемите на българското здравеопазване, тъй като проблемите за иновативните лекарствени средства са само част от големия пъзел на здравеопазването. Ние оставаме с протегната ръка с нашето предложение за сериозна професионална дискусия, която би извела българското здравеопазване на необходимото за нашата държава ниво. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Разбира се, благодаря на всички, които подписаха предложението, и на депутатите, които стоим зад това предложение, да бъде променено Решението на Народното събрание по отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна дори от изказването на Вежди Рашидов, че подхождате към тази промяна не като осъзнаване на направена грешка, а като на промяна, наложена под натиск от обществено мнение, от опозиция и така нататък. Мисля, че правилното отношение би било – няма страшно в това, да се каже: „Да, направихме грешка, ще я коригираме“, вместо да продължаваме с обвиненията, че един или друг употребява хората, болестите им и така нататък.

Освен думата „справедливост“, която днес възстановяваме в парламента, мисля, че има и още една важна, която трябва да отбележим, и тя е „ред и правова държава“. Отвън изглежда, че и този път премиерът еднолично е решил въпроса. Много пъти от тази трибуна сме критикували премиера за това, че подценява парламента, че го обижда и нарушава принципите на парламентаризма и на парламентарната република

Защото, когато разговаряхме с премиера, той имаше намерение да заобиколи Решението на парламента и да го реши еднолично с комисии, с допълнително финансиране от Министерския съвет, в противоречие със Закона за бюджета на Здравната каса. Хубаво е, че в крайна сметка се стигна до решението въпросът да се върне там, откъдето е тръгнал и където трябва да се реши – в българския парламент, а не от изпълнителната власт и еднолично. Затова смятам, че днес правим добра стъпка и към възстановяване на парламентаризма и правовата държава. Има обаче и още една дума за днес освен „справедливост и ред“ и тя е „урок“. Урок за всички ни, но и най-вече за 126 души в тази зала, че не бива да се гласува механично нещо, което е спуснато отнякъде, че трябва да работим с аргументи, че трябва да чуваме тези групи хора, заради които решаваме проблеми и сме тук. Това е смисълът на днешното заседание. Може отвън да ни обвиняват, може да изглежда нелогично, може да изглежда непоследвателно, но днес поправяме една грешка

казах: „Нека всеки един от нас да бъде максимално смирен и нека в изказването да няма този политически заряд, който може пак да ни противопостави“. В момента Вие отново пак целите да се върнем в това поле, за което казахте, че трябва да излезем от него – полето на противопоставянето. Затова нека да не казваме, че е било взето едноличното решение от премиера, за да може да се направи нещо. Всички ние знаем, че има изтичане на средства по тема „Здравеопазване“ и всички ние знаем, че има корупция там, където има най-големите предизвикателства, където се разходват най-много средства на българските граждани. точно затова ние бяхме предприели един подход, за да може действително със създаването на тези комисии, с подзаконовата нормативна уредба да дисциплинираме и да създадем по-добър ред, но в никакъв случай да не бъде за сметка на лечението на онкоболните или за всички тези, които се нуждаят от лечение. И това беше пълна гаранция, която беше дадена от министър Ананиев. В момента обаче от всички тези разговори, които проведохме през последните няколко дни, единственото към което сме се стремели, е да постигнем този политически консенсус и нито една политическа сила да не се заиграва със страховете на хората. Повярвайте, много по-добре е да минем на гласуване и във времето ще имаме необходимия дебат, който ще трябва да се води между всички парламентарни групи и експертите, за да може действително да създадем тази среда и тази тема „Здравеопазване“ да бъде актуална за всички нас, политиците, и за всички тези, които имат пряко отношение като контролни функции в сферата на здравеопазването и за източването на средствата на българския данъкоплатец. Затова, колеги, нека действително да прекратим този дебат и да минем към гласуване, защото от вчерашния политически консенсус бях изключително впечатлен от това, че всяка една парламентарна група, представлявайки се със своя председател на Председателския съвет, единодушно се подписахме под текстовете, от народния представител Мустафа Карадайъ.) Нека да минем към гласуване и да можем действително да успокоим всички тези, на които под една или друга форма ние, политиците, им създадохме допълнителни страхове. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Какво учудващо има в това, че правя реплика на госпожа Нинова? Имам правото – правя я. Преди всичко искам да кажа, че точно заради това, госпожо Нинова, че някой в залата не разбра, че Вие казахте следното:

което е написало така, и да благодаря на всички от ляво и от дясно: „Уважаеми господин Велков, аз съм Светлин Георгиев и имам аутизъм. Искам сам да мога да взимам решения за живота си. Моля, приемете закона, който ще ми позволи това. Весели празници!“ Благодаря от името на Светлин Георгиев за това, че проявихте и Вие разбиране.

моята реплика към госпожа Нинова е в следното. Тъй като тя беше провокирала да си съревноваваме дипломите, искам да й поставя въпроса да направи сравнение между генерични лекарствени средства и непатентни международни наименования. Искам също така в това сравнение да опитате да дадете отговор защо непатентните лекарствени средства не са патентовани? Защо не е завършила процедурата по тях? Искам също така да поемете ангажимент

съобразно аргументите, които сърцато тук защитавате, че няма никакво влияние от други интереси. Тоест провокирам Ви за декларация по чл. 137 от Правилника.

Уви, за съжаление, не съм била права, че сме постигнали съгласие и не съм била за третата думичка – „урок“. Вие не сте си научили урока, колеги. Последното изказване ми дава основание да го кажа. Не сте научили урока, че сгрешихте, а отново говорите за употреба на страховете на хората, за конфликт на интереси – декларирам, че нямам такъв, разбира се, и че свободно съм взела решението, когато съм се обадила на премиера. Но това, че се държите по този начин, означава че при друга ситуация, ако няма натиск от обществото, ако няма натиск от опозицията, Вие отново ще вземете подобно грешно решение. Това бе безпокои. Очевидно това деклариране на национално съгласие, поне от Ваша страна, ми изглежда привидно. Казвате, че сме употребили страховете на хората. Питам Ви бе, колеги в политиката, когато настоявахме да се платят заплатите на работници, на които работодателите не са плащали три месеца, употребявахме ли страховете на тези хора, че няма да си получат заплатите? Когато предлагахме преизчисляване на пенсиите, употребявахме ли пенсионерите за това, че искаме да имат адекватни пенсии на съвременните условия? Ами, ако давате тези аргументи в политиката, това означава да не представляваме никого в тази зала. Ако при всеки поставен проблем – на млади семейства, кажете: „Вие употребявате младите“; при болните – „Вие употребявате страховете им“, да ставаме и да си ходим. Ако казвате, че в този парламент не трябва да се прави политика – ние затова сме тук, да правим политика. Всеки от нас представлява определени групи хора, които са го изпратили тук, защото са му повярвали в програмата, в ангажиментите, в обещанията. Казали сме: „Ще защитаваме бедни, слаби, болни“. Ето, правим го. И аргументът: „Правите го, защото се заигравате със страховете“ е абсурден. Аргументът би трябвало да бъде, пак казвам: „Човешко е, сгрешили сте“. Да, сгрешили сме, осъзнаваме го, дайте да го поправим това национално съгласие. Здравеопазването е тема, която изисква национално съгласие и имате нашето. От тук нататък говорим за нов модел на здравеопазване, защото очевидно този не работи. Колкото и пари да наливаме в него, той дава дефекти, не подобрява качеството на здравеопазването. Дайте да спрем с това противоборство, абсолютно неаргументирано по тази тема и да седнем заедно да изработим новия модел на здравна система в България с една-единствена цел

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, преди известно време една част от залата гласувахме, подкрепяйки едно решение, друга част от залата гласуваха, подкрепяйки друго решение. Моята мотивация за днешното ми гласуване бих искал да обясня накратко с един медицински пример. Всички ние сме страдали от главоболие. Когато искаме да се освободим от главоболието, прибягваме към някакво хапче, което ни освобождава от главоболието. Това хапче има някаква съставка и тази съставка за това хапче е константа и никога не се променя. Само че на едни хора им минава главоболието от това хапче, на други хора не им минава. Понякога на тези, на които им минава главоболието от това хапче, им минава веднага, понякога – след няколко часа, понякога им е необходимо и второ хапче. изводът? Че не хапчето лекува главоболието. Има някаква друга тайнствена вътрешна съставка, която не произлиза от хапчето, а произлиза от онзи, който взема хапчето. Така че за мен е много важно каква е мотивацията на всеки един от нас, вярата, когато взимаме решение. Аз гласувах предния път за мораториума, подкрепяйки го, защото вярвам, че това щеше да доведе до по-добро здраве за тези, които се нуждаят. Сега отново ще гласувам с вярата за здравето за хората и за това те да имат необходимите условия, за да постигнат здравето, което желаят, отхвърляйки мораториума. Няма значение какво е решението, важно е какво е намерението. Благодаря Ви. Благодаря, господин Сираков. Реплики към изказването на господин Сираков? Няма реплики. Други изказвания има ли? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. – вносители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Албена Найденова и Волен Сидеров на 20 декември 2017 г. Колеги, имаме

Колеги, имаме проблеми със системата за гласуване.

Заповядайте, господин Кирилов, за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение за процедура по чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника. Тъй като на първото обсъждане на този Законопроект не беше заявено, не беше заявено, че ще се правят предложения за изменение или допълнение в приетия на първо четене текст, а и гласуването показа абсолютен консенсус, правя предложение за преминаване на второ

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г. и и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.“ „Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

1 и 2.” (3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. услуги. (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено заявителя в същия срок.

текста на вносителя за наименованието на Закона и текста по § 1, който беше представен като предложение на Комисията, в редакцията на Комисията. Гласували

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване

Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този Закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1.”

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да направя една редакционна промяна и § 3 да звучи така: „§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този Закон Министерството на културата осигурява условия за приемане по електронен път на документите, които се изискват по чл. 10.“

Няма реплики. Изказвания? Няма изказвания. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Недялков за промяна в текста на вносителя на § 3. Гласували

ноември 2017 г. Госпожо Атанасова, Вие ли ще представите? Моля, заповядайте. Благодаря, господин Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

5. Чл. 113 се изменя така: „Определяне размера на вредите Чл. 113. (1) По искане на съда комисията в рамките на своята компетентност му оказва съдействие във връзка с определяне размера на вредите, когато това е необходимо за защита интересите на увреденото лице. я(2) До доказване на противното се предполага, че картелът причинява вреди. вреди. (3) Ако се установи, че ищецът е претърпял вреди, съдът присъжда обезщетение по реда на чл. 162 от Гражданския процесуален кодекс, дори когато, въз основа на наличните доказателства, е невъзможно с точност да се определи размерът на причинените вреди.“ 6. В чл. 115, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Без да се засяга правото на обезщетение в пълен размер, когато съизвършител е малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, то носи отговорност единствено пред своите преки и непреки купувачи или доставчици, когато:“

„Допълнителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4. „Преходна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

Гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласуваме текста на вносителя за § 4, който Комисията подкрепя. Гласуваме текста на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията. Гласували

на председателя на Народното събрание от 31 октомври, обсъждан е за първо гласуване. Господин Попов, моля заповядайте за представяне. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура в залата да бъде поканен заместник-министъра на отбраната господин Атанас Запрянов за тази и за следващата точка.

Моля, квесторите, бихте ли помолили народните представители да влязат в залата!

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, разпределен с разпореждане № 750-01-194 на председателят на Народното събрание от 31 октомври

внесен от Министерски съвет на 31 ноември 2017 г. Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната. Основната цел според вносителите на проекта е да бъде регламентирана хипотезата на установяване на постоянни структури на НАТО, каквито вече съществуват у нас. За да се приложат международните договори в сила за Република България и страната да изпълнява точно задълженията си по тях, е необходимо да се предприемат нормативни мерки, а именно – изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на на съюзнически и на чужди въоръжени сили, който урежда влизането и пребиваването на въоръжени сили на територията на страната, а също така и отговорностите на националните органи по тяхното осигуряване. последвалото обсъждане взеха участие народните представители Спас Панчев, Кольо Милев, Георги Андреев и Константин Попов. В изказванията си те подкрепиха необходимостта от Законопроекта. Бяха зададени уточняващи въпроси въпроси във връзка с разполагането на сили на САЩ на българска територия за съвместното използване на полигона в Ново село; „ще се издават ли идентификационни карти и за транзитно преминаващи през територията на Република „къде ще бъдат упоменати зависимите лица?“. От името на вносителите разяснения направи госпожа Милена Маринова – началник на отдел „Международно право“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерство на отбраната. По отношение на въпроса за връзката проекта на Законопроекта с разполагането на сили на САЩ на българска територия за съвместното използване на полигона в Ново село тя поясни, че статута на силите на САЩ на българска територия е уреден с отделен акт, а именно Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.

или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО на наша територия, както и придружаващите ги зависими лица. Госпожа Маринова завърши като посочи, че в предлаганите промени с ал. 4 на чл. 39 е предвиден ред за информиране на страната ни за цивилния компонент и зависимите лица, които придружават пребиваващите на наша територия военнослужещи. Членовете на Комисията по отбрана заявиха, че при необходимост ще предложат текстове, с които да прецизират въпросите, отнасящи се до освобождаване от данък добавена стойност и по отношение на медицинското осигуряване на военнослужещите, цивилния компонент и придружаващите ги зависими лица. Госпожа Маринова отговори, че по отношение на данъчните облекчения се предвижда създаване на съвместна работна група между Министерството на отбраната и Министерството на финансите като въпросът ще бъде регламентиран в последващи документи. По отношение на медицинското осигуряване, въпросът е регламентиран с предлаганите изменения на чл. 33, но заяви готовност, от страна на вносителите, да обсъдят предложенията. В последвалото гласуване участваха 20 народни представители: с 14 гласа „за“,

Благодаря Ви, господин Попов.

постоянния Закона се регламентира установяването на територията ни постоянна структура – Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО, създаден в съответствие със Северноатлантическия договор, подписан в Париж на 28 август 1952 г., ратифициран със закон, приет от 39-то Народно събрание на 14 юли 2004 г., както и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, който е със статут на „международна военна организация“. Предлаганият проект осигурява изпълнението на поетите в рамките на НАТО задължения като страна домакин на структури на Алианса. Предлаганите изменения и допълнения в действащата нормативна база създават национална правна рамка за стриктно изпълнение на действащите международни договори, касаещи членството на Република България в НАТО, и уреждащи

намираща се на наша територия, както и придружаващите ги членове на семействата. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие с гласа 14 „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически

Колеги, откривам разискванията по внесения за първо разглеждане Законопроект. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република

Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване,

Закона за изпълнение беше представен от името на вносителите от господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната. С предлагания Проект на закон за изменение и допълнение се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността по разпореждането с отпадъчните продукти – взривни вещества и метали, и опаковките, получени при унищожаването на касетъчните боеприпаси на Въоръжените сили извън територията на Република България. Конвенцията по касетъчните боеприпаси е ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание на 10 февруари 2011 г. България от 1 октомври 2011 г. Съгласно чл. 3, т. 2 от Конвенцията всяка държава – страна по Конвенцията, се задължава да унищожи или да осигури унищожаването на всичките си касетъчни боеприпаси възможно най-скоро, но не по-късно от 8 години след влизането на Конвенцията в сила за тази държава. България срокът е 1 октомври 2019 г. Към настоящия момент е в ход проект за унищожаване на касетъчните боеприпаси на Българската армия чрез финансиране от американска страна и избор на изпълнител чрез Агенцията за поддръжка на НАТО.

на празната опаковка и на отпадъчните взривни вещества и метали, получени в резултат на унищожаването, предвид текстове в Закона за държавната собственост, ще затрудни и на практика може да възпрепятства изпълнението на проекта.

страна по Конвенцията, трябва да предприеме всички подходящи правни, административни и други мерки за изпълнението й. Заместник-министър Запрянов посочи, че предлаганите изменения и допълнения няма да създадат прецедент и ще се отнасят само за касетъчните боеприпаси. последвалото обсъждане взеха участие народните представители Владимир Тошев, Христо Гаджев, Кольо Милев и Симеон Симеонов. В изказванията си те се обединиха около необходимостта от Законопроекта и заявиха, че ще го подкрепят на първо гласуване в пленарна зала. В последвалото гласуване участваха 18 народни представители: с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-50, внесен от Министерския съвет на 27

Господин Симеонов, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От ратификацията и влязлата в сила Конвенция по по касетъчните боеприпаси на 1 октомври 2011 г. са изминали 6 години и 2 месеца, а до крайния срок остават 1 година и 10 месеца. Поради некомпетентност и непознаване на нормативната база на ръководния екип от Министерството на отбраната, подпомагащ Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване, проведената процедура и сключеният договор през 2013 г. е провален. За решаване на възникналия проблем през 2015 г. Народното събрание е приело Закон за изпълнение на Конвенцията на касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини. И през 2016 г. фирма „Експал“ е получила отказ от Междуведомствената комисия за издаване на разрешение за неунищожаване на касетъчните боеприпаси. Какво говори това, уважаеми колеги? Народното събрание сега отново, за трети път, трябва да предприеме мерки, за да бъде решен най-накрая този проблем, за да бъдат унищожени тези боеприпаси и за да може да се използват средствата, получени от нашите американски съюзници за махане и унищожаване на тези касетъчни боеприпаси. Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи този Законопроект, тъй като това е изключително важно за унищожаване на тези боеприпаси. Но искам да обърна на Вашето внимание, че през последните 20 години Българската армия – вследствие на реформи, се намали четири пъти и от над 100-хилядна армия стана около 25 Какви са обаче последствията? Това означава, че необходимият боен комплект в Българската армия, който беше на лице, е съкратен и по-скоро е намалял четири пъти, а ежегодно излизат значителни количества боеприпаси Складовата база на Българската армия е препълнена, което изключително създава предпоставки от нежелателни събития, като тези, които се случиха преди време в Челопечене, Севлиево, Петолъчката, Стралджа и на други места. Средствата, които се отпускат за утилизация на боеприпаси, са изключително ограничени. Уважаеми колеги, утилизацията не е само проблем на армията, тя е проблем на държавата. В лицето на правителството трябва да се намери правилният път и необходимите средства, за да бъде пълноценно организиран процесът на утилизация в лицензиран завод, специализиран за тази вид дейност. Това е изключително сериозен въпрос, за който обикновено се сещаме, когато се случи събитието. Тогава се търсят начини как да бъдат ограничени последствията или други мероприятия. Дано тези мерки, които трябва да се вземат, и опитът, който го показва – не само при нас в България, а в съседни нам държави, когато няма достатъчно добре извършена утилизация, ежегодно се случват събития, които са крайно нежелателни, включително с даването на човешки жертви. Моят апел към отговорните органи, които се занимават с утилизацията, е: необходимите средства, които трябва да има Министерството на отбраната, да бъдат осигурявани и въпреки недоимъка, който го има, трябва да се отделят достатъчно средства, за да бъде завършен процесът на утилизация. Благодаря за вниманието. Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2017 г. Гласували

и за тяхното унищожаване,

Внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. Господин Иванов, кой ще го представи? Господин Летифов.

господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, господин Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, господин Красимир Ципов – заместник-министър на МВР, и господин Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“.

приема. Господин Летифов, моля, продължете с представянето на текста на Законопроекта за второ гласуване. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

По § 1 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т.

така: „6. документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява и тегленото от него ремарке, се допускат за движение по пътищата, отворени

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Не съм си и представял, че може да завършим парламентарната година без поредната промяна в Закона за движението по пътищата. пътищата. Това нямаше как да стане и затова съм щастлив, че в последния работен ден ще имате възможност да се занимавате за пореден път със Закона за движение по пътищата. Сега по същество, колеги. Този Закон беше приет преди няколко месеца на първо гласуване, както както всеки Закон със съответните параграфи, членове и предложения. В рамките между първо и второ гласуване една част от параграфите бяха оттеглени, защото бяха вкарани в друг Закон – Закона за МВР, а друга част бяха кардинално променени. Такъв е и този текст, който гледаме в момента. В първата редакция на вносителите беше описано на кои директиви, на кои регламенти какво трябва да отговаря знакът за първоначален технически преглед. Колегите ни предлагат следния текст: „документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническа изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява и тегленото от него ремарке, се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване“. Колеги, всички че има две места, където се извършват прегледи. Едното е първоначалният в КАТ, а другото са пунктовете за технически прегледи. Условията, при които се извършват тези прегледи на двете места, са коренно различни. В пунктовете на КАТ отговарят на пет изисквания за спирачна система примерно, а в пунктовете за годишни технически прегледи има 31 изисквания. С този текст ние приравняваме първоначалния преглед частните пунктове за годишни технически прегледи. Това поражда съответните въпроси: с приемането на този текст МВР и пунктовете на КАТ ще си променят ли дейността? Ще започнат ли да извършват прегледите по регламента, по който го правят другите пунктове? Защото ние ги правим идентични. Вторият въпрос, който се поражда тук, е следният. Казваме, че трябва да имат документ, удостоверяващ датата на следващ преглед. На всички ни е ясно, че

17, 18, 19 декември, стига да е преди датата, когато ти изтича годишният технически преглед. Така записано в текста, излиза, че трябва да отидете точно на датата, на която Ви е перфорирано талончето. Още един аргумент: сега имате стикер на стъклото и талонче на хартиен носител, на което е записано на коя дата сте на преглед. С така предложения текст е достатъчен само стикерът на стъклото, защото на него е записана годината,

Няма реплики. Изказвания?

Днес, с приключването на настоящата сесия на Народно събрание, обръщаме поглед върху едно от най-важните събития за страната – Председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2018 г. Това е изключително важен момент за страната ни и за държавата – за нашето място в Европа днес и в бъдеще. (Шум и реплики от ОП.) Ние, като общество, държава, институции, посрещаме Председателството разединени, конфронтирани, бедни, бедни, без изгледи за политическа нормалност и икономически растеж, компрометирана демокрация и ерозирала държавност. Основната причина за това е днешната формула за управление. В началото на 44-ото народно събрание „Движението за права и свободи“ излезе с общ призив за обединение. Тезата за обединението беше в основата и на нашата предизборна политическа програма. Това бяха и основните ни политически послания – за обединителен патриотизъм пред лицето на опасността за общото. Това не бяха само декларации. Отчитайки реалностите, ДПС предупреди, че разделението в обществото, езикът на омразата, политиката на отхвърлянето, както и създаването на неясни мнозинства без ценностна основа трайно разрушават демокрацията, доверието в институциите и на държавността като цяло. Изразихме воля да подкрепим ясна програма за борба с бедността и демографската криза, програма, гарантираща европейското бъдеще на България, програма, която обаче не допуска крайни радикализми и национализми до властта. Обърнахме внимание, че в този стратегически важен за страната ни етап е необходимо да се положат усилия да се осигури успешно реализиране на Председателството на Съвета на Европейския съюз с подкрепата на всички национално отговорни политически формации и с отговорна работа на всички държавни органи и институции. Призовахме ясно да формулираме онези национални приоритети, които са условие за нашето бъдещо общо развитие, и да набележим конкретни мерки за тяхното постигане, да осъзнаем силата на обединението, необходимостта от обединение, да изоставим политическите и партийни сметки и да върнем нормалността в политиката и държавното управление, да защитим демокрацията, да осигурим мир и стабилност. Какво ни предложи най-голямата политическа партия? ГЕРБ не успя да разчете правилно резултатите от изборите и политическите послания на избирателите и поради липса на воля да поемат и да понесат отговорно и достойно своята роля, отредена от избирателите, предложиха неудачна формула за управление, включваща, без да има нужда, националисти във властта, с което излъгаха избирателите си, излъгаха и цялото общество, отказаха се и от предизборната си програма за управление и поеха по инерция заедно с националистите. Вместо да се сложи край на разделението, на омразата, на деструктивното поведение като цяло, те загърбиха европейските ценности и изневериха на собствената си кауза, минираха Европредседателството, застрашиха стабилността, демокрацията и държавността.

но значително увеличава своя дан за отдалечаване от нормалността, както и за ерозирането на демокрацията и на държавността. Няма да стигам до по-далеч, за да заявя, че управляващите нямат ясна визия за управлението и стратегия за това. Работи се на принципа проба – грешка, пак проба – грешка, и пак, и пак! Обясняват ни, че едните бързали, пък другите – не толкова, без да допускат, че това само разкрива безсилието на управлението. Така днес, вместо достижения на демокрацията, наблюдаваме омраза, агресия, разделение и противопоставяне, ерозия на държавността, на стабилността, ерозия на доверието към държавните органи и институции, свидетели сме на лоши послания от управляващите към обществото и към Европа. Доказателство е и вчерашното решение за подмяна на демокрацията чрез настаняване на национализма в дома на символа на демокрацията на „Раковски“ 134. Каква държава искаме 28 години след падането на комунистическия режим? – държава на националисти, шовинисти, ксенофоби, държава на омразата, агресията, разделението, противопоставянето?! Или държава на обединителния патриотизъм в духа на заветите на Левски за чиста и свята република, в която всички са равни – и българи, и турци, и евреи, и така Ние от „Движението за права и свободи“ и нашите избиратели имаме ясен и категоричен отговор. Ние сме последователни за мир и просперитет в нашата родина, за обединителния патриотизъм, за всичко онова, което ни обединява и ни дава общи хоризонти. Като партия, чувствителна по теми, свързани с човешките права и свободи, с демокрацията и европейското бъдеще на страната, мира и стабилността в страната и в региона, „Движението за права и свободи“ реагира на всяка заплаха пред демокрацията и стабилността. Не може и да бъде другояче. И нека никой да не си прави илюзии да омаловажава ролята, мястото и действията на ДПС в името на държавността и на държавата ни! ДПС проповядва толерантност и заедност, но остро се противопоставя на рушителите на демокрацията и стабилността в страната! ДПС за тази своя идеология заплаща немалка цена, но няма да се откаже от тези ценности, които я правят евроатлантическа, демократична и национално отговорна партия. ДПС най-добре от всички присъстващи тук оценява Председателството на Съвета на Европейския съюз. От своето създаване ДПС поставя акцент на евроатлантическата ориентация на България, допринесе изключително много за членството на страната ни в НАТО и Европейския съюз. ДПС остава в историята с българския етнически модел, който осигури и гарантира мирния преход. Във всички форуми, където участваме, на всички срещи с европейски лидери от либералното семейство ДПС има активна позиция по приоритетни за държавата приоритетни за държавата въпроси, като Шенген, Западните Балкани, Балканите като цяло, Механизма за сътрудничество и проверка и така нататък. Да, за нас Европредседателството е важно, но още по-важни са демокрацията и държавността, мирът и стабилността. Те са условие, без което не можем като граждани, общество и държава! Грешка е включването на националисти във властта, грешка е при Председателството България да се представлява от националисти – тези, които печелят избори със заклеймяването на Европейския съюз и започват предизборната си кампания в Русия. Днешните грешки могат да имат тежки последици за бъдещето на държавата ни. Отдалечаването от нормалността връща държавата и обществото назад и трупа негативен заряд. Демонстрираното упорито нежелание да се вслушате в гласа на разума, госпожи и господа от ГЕРБ, да проумеете отговорността, която носите пред бъдещите поколения, и да оцените сериозността на ситуацията, показва неспособността Ви да ръководите държавата.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 Властта значи преди всичко отговорност и управляващите не могат да избягат от отговорността. В условията на демокрация политиците носят отговорността и не могат да се крият зад общи фрази. Демокрацията не е диктат на мнозинството, а баланс между институциите, така че никоя от тях да не обсеби цялата власт. Тя постига това чрез сложна система от баланси, при които власт власт възпира и всяка една институция е ограничена от други институции. Както винаги, така и занапред ДПС ще продължи да работи в името на държавата и държавността, в името на мира и демокрацията, за икономически растеж и просперитет! ДПС ще работи за активно гражданско общество, съставено от свободни и активни граждани! Ние ще работим за това всеки активен гражданин и гражданското общество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

Летифов, моля, продължете с представянето на текста на Законопроекта.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Наистина хубаво би било, когато задаваме въпроси, представители на администрацията, виждам заместник-министър, не зная има ли от ИА „Автомобилна администрация“, да дават отговори на въпросите. Колеги, ще изпаднем в същата ситуация, при която бяхме по точка първа – само след няколко седмици ще трябва отново да гласуваме този Законопроект, поради причина че някои хора не искат да дадат отговори, а Вие се чувствате длъжни да подкрепите Закона, защото сте от мнозинството – обяснимо! Сега ще Ви кажа тук за какво става въпрос: чл. 101 гласи: „Чл. 101. (1) При възникване по време на движение на повреда или неизправност в пътно превозно средство, която застрашава безопасността на движението, водачът е длъжен да спре и да вземе мерки за нейното отстраняване. В този случай, ако спряното пътно превозно средство се намира в обхвата на пътното платно, водачът, когато се намира извън превозното средство, трябва да е облечен със светлоотразителна жилетка. жилетка. (2) Когато отстраняването на повредата или неизправността на място е невъзможно, водачът може да придвижи пътното превозно средство на собствен ход до място за тяхното отстраняване, но само след като вземе необходимите мерки за безопасност на движението.“ В сега съществуващата ал. 3 са изредени възможностите, при които това нещо не може да се случи, ако тази повреда Ви се случи на пътя. Това, което се предлага в момента, е тази алинея да отпадне и да се направи с наредба съгласно чл. 147, ал. 1 – повредите, с които могат да се придвижват превозните средства, когато повредата се случи на пътя. Проблемът, който се получава в момента, е, че тези, които в момента имаме, които Министерството на транспорта има, разписани в наредба, са 185 повреди, при които не може, съответно и други, при които може да се придвижи. В предлаганото от от колегите сега отпада забраната, примерно казвам, при снеговалеж или при дъжд, когато не Ви работят чистачките, в момента не можете да придвижите превозното си средство, защото няма как да го придвижите. В момента това нещо отпада, тоест при силен снеговалеж, при силен дъжд, ако колата Ви се повреди на пътя, без да Ви работят чистачките, може да карате до дадения сервиз, или по-лошото през нощта, когато не Ви работят фаровете. В момента не можеш да придвижиш до сервиз автомобила през нощта, ако не ти работят фаровете. Сега, като направим тази промяна, ще може с неработещи фарове през нощта да си пътувате до най-близкия сервиз за отстраняване на повредата. Това е, което се предлага, колеги. Затова моля наистина представителите на администрацията да дават обяснение. Пак казвам, за пореден път тези поправки, които ги правим на парче преди Коледа, след Коледа, покрай Нова година, покрай други празници, водят до тези безумия, които приемаме, и което е по-лошо – обществото ни се смее. Доброто е, че

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, ще бъда много кратък. По отношение на бройката на членовете, които са изброени в наредбата, няма да коментирам – не са 180, но няма значение бройката. няма значение бройката. Защо се налага да ги запишем в наредба? Защото ако запишем в Закона всички изисквания, които са по Директива, Законът ще съдържа изключително много текстове, на които мястото им не е там. Затова казваме, че в наредба ще бъдат определени, както е по Директива. Всичките тези изисквания ще бъдат записани в наредбата, а не в Закона, защото в момента Законът е много общ. Законът не съдържа

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов, така е! Съгласен съм, че Законът може би ще стане много по-тежък, но, пак казвам, в момента наредбата на Министерството на транспорта касае 185, а Вие предлагате 147, тоест Вие не предлагате нещо по-добро. Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи, когато са писали наредбата, са имали предвид Директивата, която ще бъде приета, и са взели тези неща предвид. Вие сега, четейки тази Директива, предлагате те да бъдат ограничени. Казах Ви два случая. Кажете ми какво правим в този случай: автомобилът аварира, не му работят фаровете, може ли да се придвижи през нощта? Това ги интересува хората. Или вали силен сняг – може ли да кара, като не му работят чистачките?! Това кажете! ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски. Има ли други изказвания?

Гласували 119 народни представители: за 61, против 4, въздържали се 54. Предложението е прието, но не е в съответствие с кворума. Заповядайте за процедура,

ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. В чл. 102, т. 1 думите „неправоспособен водач“ се заменят с „лице, което не е правоспособен водач или не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която се отнася моторното превозно средство“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Халилов. Откривам разискванията. Има ли изказвания?

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 4: „§ 4. В чл. 127 се създава ал. 4: „(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, наистина Ви се извинявам за това, че почти по всеки параграф вземам отношение, но този параграф също е нов и няма нищо общо с това, което беше внесено на първо гласуване, в смисъл, е оптимизирано, че там бяха изредени едни стандарти. Какво се предлага, колеги?

Да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя.“ Кратко, точно и ясно. Тази промяна се обяснява от колегите със синхронизация на Директива 2014/47/ЕС, която касае крайпътните проверки. Тази Директива обаче касае търговските превозни средства, тоест говорим за укрепване на товари на търговски превозни средства. Ще Ви кажа какво е търговско превозно средство. Търговско средство означава моторно превозно средство и ремаркето или полуремаркето към него, предназначени за превоз на стоки или пътници с търговска цел, забележете, с търговска цел като превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, или превоз за собствена сметка, или друга професионална цел. Тук не става въпрос за масовия случай на водачи на пътни превозни средства. обаче са решили да транспонират Директивата 2014/47/ЕС в Закона за движение по пътищата вместо в Закона за автомобилните превози. Вие сега, като всеки един от Вас като водач, тръгвайки по празниците примерно да карате ски до Банско, затова че не сте си закрепили правилно ските, тоест не сте ги балансирали правилно на автомобила, подлежите на глоба 1500 лв., защото Директивата за търговски превозни средства не е само да бъде укрепен товарът, а има значение в коя част на автомобила, къде да бъде балансиран, как да бъде поставен. Сега поставяме всички български шофьори под ударите на този Закон – да бъдат глобявани от 500 до 1500 лв., защото примерно трима по-пълни по-пълни пътници са седнали на задната седалка и от три по 150 кг – автомобилът на задната седалка е 450 кг, което не е правилно, но те ще подлежат на санкция по тази Директива и по този Закон.

Законът, който отговаря за търговските превозни средства. Движението по пътищата обхваща всички превозни средства и Вие няма как да вмените на всеки български гражданин да знае правилата за укрепване, правилата за разполагане на товари. Понеже гледам, че господин Манушев се смее, вероятно и за корабите има значение как се товари, господин Манушев, нали? (Реплика.) Точно така, защото може да се обърне. Ама, когато караме курсове, не ни учат как да укрепваме палета, нали така? Учат ни как да си укрепваме щайгите, ските, куфарите и така нататък. Така че това предложение също не е

Законът за автомобилните превози и Законът за движението по пътищата имат по принцип общ белег – това е, че те регулират движението на автомобилите Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му са уредени редът и условията за извършване на обществен превоз и превози за собствена сметка, което каза и преждеговорившият господин Свиленски. Предметът и регулирането е специфичен, като в по-голямата си част предвижда множество изисквания, които предхождат или следват по време фактическото осъществяване на превозите. Кръгът на задължените субекти също е значително по-тесен, спрямо този от Закона за движение по пътищата. Адресати на правните норми на Закона за автомобилните превози са превозвачите и водачите, които извършват обществен превоз на пътници, докато в обхвата на Закона за движение по пътищата влизат всички участници в движението. Законът за автомобилните превози детайлизира една дейност, която по същество си е търговска дейност, което спомена и господин Свиленски преди малко. Дотук нямаме различия, надявам се. Укрепването на товарите, които се превозват с моторни превозни средства, е дейност – пряко свързана с безопасността на автомобилния транспорт, което предопределя и уреждането й в Закона за движение по пътищата. Предметът на регулиране на този нормативен акт, както и целите, които се преследват с приемането му, са предвидени в чл. 1, разкриват законодателната воля, насочена към гарантиране на живота и здравето на участниците в движението. Укрепването на товарите е естествено продължение на уредбата за претоварването на моторните превозни средства, която също е предвидена в Закона за претоварването на моторните превозни средства, която също е предвидена в Закона за движение по пътищата. Това налага и систематическото място е укрепването на товарите в нормативен акт да бъде в същия раздел, в който са предвидени правилата за допустима максимална маса на моторните превозни средства. Надявам се, господин Свиленски, че разбрахте какво исках да кажа – просто търговската дейност е нещо, което оставяме настрана. Тук говорим за укрепване на товари, максимално допустима маса – неща, които по принцип са записани в Закона за движение по пътищата. Не виждам какъв е проблемът да се направи това нещо в наредба в тази наредба да се доразпишат изискванията, които са по директива. Пак казвам: моля Ви, нека да спрем. Да говорим малко по-експертно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики? Заповядайте за реплика, господин Свиленски. Господин Иванов, аз нямам проблем да говоря малко по-експертно, но експертното говорене от цитирането на директиви, регламенти и така никой няма да разбере за какво става въпрос. Вие не отговорихте на въпроса, който зададох – елементарно нещо, което касае всеки един български шофьор. Предлагате в наредба

автомобила, вследствие на тази Директива ще бъде ли санкциониран с 1500 лв.? Това ги интересува хората. А какво е написано точно в директивата, регламенти, букви – това няма абсолютно никакво значение. Практически как ще се отрази това на обществото? Защото ние сме орган, който урежда обществени отношения чрез тези закони, които приемаме. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски. Има ли втора реплика? Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, госпожо Председател. Само да призова господин Войновски, или господин Ципов, ако е тук, понеже текстът наистина поражда спорове, нека да вземат и те чисто експертно отношение, да кажат мнението и да кажат наистина какво ще се случи за хората, за да не остане съмнението точно какво гласуваме днес. Благодаря

казвам се Дамян Войновски от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Това, че с наредба определяме изискванията към укрепването на товарите, означава, че ще се отнася за абсолютно всеки товар, говорим за ски и за там подобни. Но ако действително товарът не е укрепен както трябва, ако нарушава баланса на автомобила и е опасен, естествено, че ще бъде санкциониран. Това, че не е комерсиално превозното средство, не означава, че то не може да създаде опасност за движението по пътищата и не означава, че то не трябва да бъде укрепено както трябва. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Войновски. Уважаеми господин Свиленски, позволих си да му дам думата, защото и Вие многократно призовахте за обяснение. Сега Ви давам възможност за дуплика,

Благодаря, госпожо Председател, че призовахте и имаше отговор от господин Войновски. Само, колеги, искам да Ви колеги, искам да Ви насоча вниманието за това, че от тази трибуна отговаря главният секретар на Агенция „Автомобилна администрация“. Нали всички сме наясно, че на главния секретар, на която и да е агенция, не му е работа да дава отговори от парламентарната трибуна. Ние сме политически орган. Аз разбирам, че в случая най-компетентният човек в „Автомобилна администрация“ е главният секретар. Тази агенция има председател, има заместник-началник. Къде са те? Защо ги няма? Има заместник-министър с ресор „Автомобилна администрация“. Къде е този заместник-министър? Господин Занчев, моите уважения към Вас,

Преди да продължим със следващия параграф, уважаеми народни представители, на балкона се намира група от Пловдив. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!“.

Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 8: „§ 8. § 5: „§ 5. В чл. 140, ал. 2 изречение второ се изменя така: „С наредбата се определят и случаите, в които на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета при първоначална регистрация се извършва преглед за техническата им изправност и тяхното

Това е пак предложение между първо и второ четене – отпадане на първия параграф и предложение на нов член. И сега Ви чета това, което е гласувано на първо гласуване, с това, което ще гласуваме сега, а Вие си направете извода дали има нещо общо между двата текста. Това, което е предложено на първо гласуване: „В чл. 140, ал. 2 думите в скоби се изменят така: „без новите пътни превозни средства и пътните превозни средства от категории М, N и О с регистрация в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които притежават документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3“.“ Става въпрос за признаване на прегледите. Сега това, което прочете председателят на Комисията. Искам да чуете някъде Швейцария, Европейска икономическа общност дали ще го прочета: „В чл. 140, ал. 2 в изречение първо след думите „теглени от тях“ – тук говорим вече за теглени превозни средства – „се поставя запетая и се добавя „моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, които подлежат на преглед за техническа изправност и комплектоване при първоначална регистрация“. Изречение второ се изменя така: „С наредбата се определят и случаите, в които на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета при първоначална регистрация се извършва преглед за техническата им изправност и тяхното комплектоване в специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.“ Кажете ми: чухте ли нещо общо между първия текст и този текст? Там говорихме за признаване на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Свиленски, аз по ските може да не съм компетентен и затова замълчах, но специално по правната техника ще си позволя да взема становище и то в следния смисъл. Вие, като анализирате предложението на вносителя и виждате описание „думите в скоби се изменят така:“, искам да Ви попитам каква е тази законодателна техника, да не кажа тактика, в скоби да се поставят изключенията, по отношение на правилото? В Закона за нормативните актове въобще не пише, че има такава законодателна тактика – хипотезата по изключване да бъде в скоби. Защо смятам, че Комисията прави по-коректното предложение от правно-техническа страна? Очевидно е, че това е материя, която трябва да се регулира на законодателно ниво с един ранг по-надолу. Да, това е материя, в която трябва изчерпателно и казуистично точно в наредба да се изброят и посочат кои са страните от пространството, Конфедерация Швейцария, какъв да е техният документ, как да се прегледа този документ и каква да му е валидността. Да, приемам, че правната логика, законодателната логика е такава. Това е по-динамична материя. Нека се прехвърли с един ранг по-надолу. Както представихте проблема,

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, в допълнение на казаното от господин Кирилов искам да посоча следното. В Наредбата, която към момента съществува, са добавени Конфедерация Швейцария, страните и всички останали. Защо трябва да го записваме и в закона, след като и към момента го има в Наредбата? Запознайте се с подзаконовата нормативна рамка, господин Свиленски, и тогава взимайте участие. Помолих Ви за по-експертно отношение към Закона – не го правите.

Господин Иванов, с Вас ще започна – времето на залата губите не Вие, а не аз. В този Закон, този член, който прочетох, сте го писал Вие и сте го внесъл Вие на първо гласуване, а не Георги Свиленски. Не губи Георги Свиленски времето на залата. Господин Кирилов, благодаря Ви, това ми беше целта – да дойдете малко да обясните. Затова го направих, защото исках да Ви провокирам и Вие се хванахте, за което Ви благодаря. За да видите какво законодателство предлагате. Само преди два месеца или месец това нещо сте го внесли колеги от ГЕРБ, начело с господин Иванов. Той го е написал, не съм го написал аз. Ако кажете: Свиленски го е внесъл, и понеже правната рамка трябва да е в по-ниско, в по-високо ниво, това не е като ските, тогава щях да замълча, ама това го е писал господин Иванов.

Няма. Пристъпваме към гласуване на § 4, който става § 5 в редакцията на Комисията.

предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

следното предложение: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

По § 1 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6: „§ 6. В чл. 143 следните изменения и допълнения: 1. Създава се ал. 15а: „(15а) Забранява се манипулацията на километропоказателя моторните превозни средства, с изключение на смяната на километропоказателя при установена повреда, което се удостоверява с декларация от извършилия ремонта, в която са посочени дата на ремонта, показанието на стария километропоказател и показанието на поставения километропоказател“. 2.

ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Няма изказвания. Гласуваме предложението на Комисията за отпадане на § 7.

предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

така: „(1) Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета и пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на Въоръжените сили, специалните пътни превозни средства предназначени за борба с пожарите и пътните превозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, с изключение на самоходните машини, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 км/ч и ремаркетата, теглени от тях,

така: „(3) Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва: 1. превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория M1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките преди изтичане на третата и петата година от датата на първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година; 2. леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категория M2 и M3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца; 3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца; 4. превозните средства от категория N2, N3, O2, O3 и O4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца; 5. на всеки две години – превозните средства от категории:

L6, L6e 6. линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категорията О2, О3 и О4, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 км/ч и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел – всяка година“. 4. Създава се нова ал. 5: „(5) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническа им изправност, като сроковете по ал. 3 не се прилагат при: 1.

изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на превозното средство или опазването на околната среда, или промяна на категорията му“. 5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думата „среда“ се поставя запетая и се добавя „нивото на шума“.

Издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства запазват валидността си при промяна на собственика на пътното превозно средство, когато не се подменят табелите с регистрационните номера. (11) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. (12) В регистъра по ал. 11 се съдържа информация за: 1. идентифицирането на превозното средство; 2. показанието на километропоказателя и техническите характеристики на превозното средство, необходими за извършването на прегледа; 3. лицето, представило превозното средство на преглед; 4. контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледа; 5. датата, на която е извършен прегледа; 6. председателя на комисията и техническия специалист, които са извършили прегледа; 7. резултатите и заключението от извършения преглед; 8. описание на неизправностите, ако са констатирани такива; 9. датата за извършване на следващия преглед; 10. издадените документи за техническа изправност на превозните средство. (13) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, когато: 1. при проверка от контролните органи се установи, че: а) превозното средство не е било представено за преглед; б) издадените документи за техническа изправност не съответстват на категорията на представеното за преглед превозно средство; в) за за извършване на прегледа не са представени документите, определени с наредбата по ал. 1 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание. 2. при проверка на контролните органи в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се установи, че: а) прегледът не е извършен по реда, определен с наредбата по ал. 1; б) прегледът е извършен от председател на комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на изискванията, определени с наредбата по ал. 1; в) 1; в) прегледът е извършен със съоръжения, оборудване, уреди или средства за измерване, които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията, определени с наредбата по ал. 1; г) резултатите резултатите от прегледа са манипулирани или е нарушена маркировката или пломбата на оборудването или техниката, с които е извършен прегледа. (14) Заповедта по ал. 13

Моля, режим на гласуване.

20. Предложението е прието. Уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Ученици от втори клас – възпитаници на Народно читалище „Отец Паисий 1930“, ще ни поздравят в Клуба на народния представител по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници. След това в Клуба ще се състои официалната церемония по връчване на удостоверенията на сътрудниците от Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание. Всички народни представители са поканени да присъстват на тези събития.